Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Преди почивката емоциите за момент взеха връх и в контекста на изказването на господин Тошко Йорданов му налагам на основание чл. 156 от Правилника наказание порицание, тъй като неговото изказване не просто съдържаше обида към колеги, но и доведе до безредие в залата, така че, господин Йорданов, налагам Ви наказание порицание. Колеги, да се върнем към Програмата на Народното събрание.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене. аз я поисках малко по-рано, но поради динамичните обстоятелства не успях да стигна, господин Председател. Това, което дадохте като лично обяснение на господин Дончев, всъщност си беше становище по нашата декларация. Лично мисля, че не беше редно, не разбрахме защо той се е обидил. Също така неговото лично обяснение даже ни обърка. Той би трябвало да бъде властелинът на оперативните програми и фондове и да знае, че така нареченият контрактинг няма нищо общо с Плана за възстановяване и устойчивост и сроковете, които са там, не текат по същия начин, така че не можах да разбера цялото това лично обяснение, което беше отношение на декларацията като такова. Така че е хубаво господин Дончев да види и да провери, че всъщност Планът за възстановяване и устойчивост не е оперативна програма,

предвид и факта, че господин Йорданов многократно тук от тази трибуна – не веднъж или два пъти след отправяни му и устни забележки от Ваша страна, продължи да обижда и да сипе нецензурни изрази и език на омразата към отделни народни представители и към парламентарната група на „БСП за България“, затова настояваме за налагане на по-тежко наказание към господин Тошко Йорданов, а именно отстраняване от днешното пленарно заседание. Благодаря Ви, господин Попов. Господин Камбарев, и Вие имате думата за процедура – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Аз ще се постарая да бъда кратък и да бъде като мост към следващата тема. Преди малко госпожа Атанасова каза, че трябва да благодарим на ГЕРБ за много неща. Аз моля Вие от време на време да им напомняте също, че трябва да им благодарим и за това, че не се появяват на работа в комисиите, да им благодарим за това, че се появяват избирателно на работа в пленарната зала. Промяната“.) Господин Председател, смятам, че когато българският гражданин не отиде на работа, той най-вероятно ще бъде уволнен, но явно тук това не важи и смятам, че това е голяма проява на неуважение към българския гражданин, бидейки не в комисии, бидейки не в пленарна зала. Също така, господин Председател, това е във връзка и с първа точка. Госпожа Атанасова каза, че първа точка била незначителна. аз смятам, че това е много значителна точка, тъй като, ако сме си направили труда да прочетем Доклада, в него има 64 хиляди съдействия на омбудсмана към граждани, от тях има над 15 хиляди проверки по жалби, така че да кажем, че тази точка е незначителна, за мен също е неуважение към българския гражданин и към проблемите на хората, които те имат и са заявили. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от добре.

на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с вносител Георги Свиленски. Доколкото тази точка беше подложена миналата седмица на гласуване по този ред и тя беше отхвърлена, не е допустимо да бъде подложена отново на основание изречение последно от чл. 47, ал. 3. Има и още едно предложение. То е от народния представител Делян Добрев, а именно – да се проведе изслушване на министър-председателя в оставка господин Кирил Петков,

Гласували 228 народни представители: за 128, против 71, въздържали се 29. С това предложението е прието.

точката от дневния ред за изслушване на министър-председателя в оставка и министъра на енергетиката в оставка да бъде точка първа от утрешния пленарен ден. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Няма. Поставям на гласуване предложението на госпожа Атанасова. Моля, режим на гласуване.

С това предложението е прието. Колеги, има няколко съобщения, с които следва да Ви запозная. На 30 юни 2022 г. от Министерския съвет в Народното събрание е постъпила Рамкова позиция на Република България относно предложение на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз

Народното събрание е внесен за сведение Доклад за състоянието на администрацията през 2021 г., приет с Решение № 430 на Министерския съвет от 2022 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по конституционни и правни въпроси. Материалът е на разположение и на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил – изпращане на самолет до Унгария и обратно, изпращане и използване на самолет до Френската република и обратно с екипаж на военнослужещи от състава на Военновъздушните сили на Република България. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомленията са постъпили на 30 юни и 4 юли 2022 г., съответно с входящи № 47-203-09-69 и № 47 203-09-70, и са предоставени на Комисията по отбрана. На 1 юли 2022 г. в Народното събрание е постъпил Анализ на Икономическия и социален съвет на тема: „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по икономическата политика и иновации, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на Европейския съюз.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 Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. В Народното събрание са постъпили: Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функцията му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 21 май 2022 г. – 20 юни 2022 г.; Протокол № 22 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 23 юни 2022 г., на което отчетът е разгледан и обсъден. С резолюция на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение и на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 30 юни 2022 г. в Народното събрание е постъпила актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2022 г. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От Националния От Националния статистически институт е постъпила информация за: инфлация и индекси на потребителските цени за месец май 2022 г.; стопанска конюнктура България. Колеги, можем да преминем към първата точка от дневния ред,

за да изразим категоричната си позиция, че начинът, по който правителството процедира с Националния план за възстановяване и устойчивост, е абсолютно непрозрачен и в пълно несъответствие с изискванията на Европейската комисия за гласност и прозрачност при разходване на средствата по различните финансови инструменти и механизми на Европейския съюз. Миналата седмица българското общество научи, включително и ние, от говорител на Европейската комисия, че финансирането на Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде намалено с 578 млн. евро, или с над

Ние знаем, че това е в съответствие с методиката на Европейската комисия за изчисляване на средствата, които всяка страна членка ще получи за възстановяване от ковид кризата, съобразно актуалните към 30 юни юни 2022 г. данни от Евростат за брутния вътрешен продукт и за безработицата. Причината е, че механизмът беше одобрен на базата на прогнози за тези икономически показатели. И какво се получава? Германия ще получи допълнително средства, а за България – най-бедната страна в Европейския съюз и в Европа, средствата се намаляват, както вече посочих, с 578 млн. евро. Преизчисления са направени, естествено, за всички страни –членки на Европейския съюз, но въпросът е защо от Министерството на финансите и от правителството като цяло нямаше никаква информация в каква посока върви това преизчисление за България и защо научихме за пореден път такива важни факти, касаещи цялото ни общество, от външни източници, тоест, когато вече е решено и е на финалната права, от говорителя на Европейската комисия.

всичко това да бъде осмислено. Нямаше ли представа за реалните стойности на посочените икономически показатели и защо заложи проекти за шест милиарда и двеста и седемдесет милиона? Нашият отговор на този въпрос е, че не може да не е имало информация за реалните икономически показатели. Защото, ако не е имало, това ще е поредното доказателство за пълната липса на професионални умения на управляващите да правят финансови и икономически анализи и прогнози. Ако пък тази информация им е била известна, то залагането на проекти за шест милиарда и двеста и седемдесет милиона при яснота, че те ще бъдат намалени, е направено с цел, подчертавам, обслужване на персонални икономически и корпоративни интереси, каквито впрочем са заложени в националния План за възстановяване и устойчивост като цяло, ние сме ги изказвали многократно – и за батерии, и така нататък за корпоративните интереси. Не е необходимо още веднъж да посочваме. Сега възможностите за изпълнение на заложените в Плана проекти при условие на намалена обща сума, както публично обясни говорител на ЕК, е страната да се възползва от заемната част на европейския механизъм за възстановяване, по която има квота от 4,5 млрд. евро. Но за да получи достъп до тези заемни средства, правителството, което и да е то, ще трябва да поработи допълнително върху Плана, като изпрати корекциите за одобрение на Европейската комисия в срок до август 2023 г. Тоест срокът е много кратък. Ако не, ще трябва да осигурят средства от държавния бюджет или пък да отпаднат проекти. Не е ясно възможно ли е цялостно преразпределение на средствата по Плана съобразно намаленото безвъзмездно финансиране съответно с одобрение на Европейската комисия, така че да не отпадат проекти, а да се намали финансирането за всички или пък само за някои, но кои? На тези въпроси трябва да бъде даден отговор и то от компетентната страна. Също така няма никаква информация – участвал ли е министърът на финансите в процеса на преизчисляването на средствата по Плана, защитавал ли е националния интерес и имало ли е възможност първоначално планираните за България средства да се запазят? Че това явно не е направено от страна на правителството и на министъра на финансите миналата седмица направи изказване Пламен Данаилов – заместник-министър на енергетиката в оставка, който каза, цитирам:

колкото е първоначално отчетено, но тук беше ролята на министъра на финансите да договори тези средства да останат за България.“ Край на цитата. И при цялата тази неяснота как ще се реализира Планът, намален с над 1 млрд. лв. европейско финансиране, и при заложени проекти за шест милиарда и двеста и седемседет милиона, Министерството на иновациите и растежа се похвали, че е обявило за обществено обсъждане първа процедура за подбор на предложение за изпълнение на инвестиции от крайни получатели – „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“, на стойност 260 млн. лв. по Програмата за икономическа трансформация по Националния план за възстановяване и устойчивост. Отново се стартира работа на сляпо, на парче, без никакви анализи, разчети и прогнози, без никаква обща концепция – така както работи това правителство през изминалите седем месеца. както беше направен и сутринта тук се обсъждаше държавният бюджет и с изключително конструктивната и активна позиция на опозицията, все още в този парламент, се стигна до този формат и и на бюджета. Така че ние считаме за основателно и настояваме за това най-накрая премиерът в оставка Кирил Петков и министърът на финансите в оставка Асен Василев в най-кратък срок да дойдат за изслушване в Парламента и да представят информация как ще се реализира Планът след намаляване на финансирането от Европейския съюз и защитен ли е бил националният интерес на България при преизчисляването на средствата – да има информация за всички в България за Националния план за възстановяване и устойчивост. Защото ние нееднократно поканихме и направихме предложение за изслушване, такова каквото не беше проведено и не беше представен Планът, при все че бяха поели ангажимент тук. За съжаление, уважаеми колеги, България губи над 1 млрд. лв. от този план за възстановяване и устойчивост, но Германия, както вече посочих, ще получи допълнително средства. Германия ще получи допълнителни средства, защото има министри, има правителство, които защитават техните национални интереси! А кой защитава нашите национални интереси и всички нас?! (Реплики.) Господин Дончев, кой? Видно е, че няма кой да ги защити и, за съжаление, наистина трябва да има една дискусия и дебат и тук да се види точно по какъв начин трябва да продължи работата, за да има средства, такива, каквито са предвидени за всички в Европа и най-вече за най-бедната страна – членка на Европейския съюз. Така че аз предлагам всички да бъдем над емоциите в партиен партиен аспект – политически, да има сериозно обсъждане тук. В най-кратко време, господин Председател, да се явят и премиерът в оставка, и министърът на финансите в оставка, така че да има обсъждане и да се вземат адекватни решения, да продължи по нормален защото ние досега не сме получили абсолютно нищо. Някой може да каже, че на 22 страни – членки на Европейския съюз, са намалени средствата, но искам да подчертая, че всички останали 22 страни са получили и получават средства. България е единствената страна, която не е получила до този момент един лев. Това е много притеснително и ние сме много загрижени и сме готови да бъдем с конструктивна активна позиция. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)

Съобщихте, че има внесена рамкова позиция по акт на Европейския съюз, която е предоставена на народните представители и на Комисията по външна политика – дотук добре. Молбата ми е да актуализирате Вашето разпределение и да я предоставите и на Комисията по въпросите на Европейския съюз. В крайна сметка тя затова е създадена, така че да разглежда и тези въпроси, а и това ще е в изпълнение на чл. 117 от Правилника ни, че въпросите и рамковите позиции за актове на Европейския съюз се разглеждат и от тази комисия и на нея да бъдат предоставени.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

Уважаема госпожо Омбудсман, добре дошла! Искате ли думата, за да ни представите двата доклада в резюме? Заповядайте, заповядайте, имате думата.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

Справедливо, към Вас като народни представители, е да говоря наистина много кратко и синтезирано, защото в рамките на почти всички комисии в парламента имах възможност подробно да представя и двата доклада. Справедливо към моите жалбоподатели е все пак от тази трибуна много накратко да Ви напомня кои са основните въпроси, с които те ме сезираха в последните две години, поне онези от тях, които се нуждаят от законодателна намеса. Жалбоподателите към омбудсмана през тези две години никак не бяха малко – над 125 хиляди души минаха през институцията на омбудсмана с жалби, с оплаквания, с търсене на съвет. Много от тях ме сезираха с подписки, със системни проблеми, с които се борят от години, и проблеми, за решаването на които е необходима както воля, така и немалко кураж. През призмата на жалбите до омбудсмана мога да кажа, че последните две години не бяха леки за българските граждани, включително заради ковид пандемията, която се отрази наистина на всички – беше неочаквана и непредвидима. Само за първите два месеца по време на локдауна жалбите до омбудсмана нараснаха с 30%, но смятам, че хората, които се обърнаха към омбудсмана, търсят обществения защитник и защото се постарахме институцията да остане достъпна, ние не спряхме да работим нито един ден през тези две години. Потърсиха ни много хора и защото смятам, че расте доверието към обществения защитник, защото с публичната си позиция по всички въпроси, с които хората ме сезират за техни нарушени права, смятам, че изпълнявам и друга важна функция на омбудсмана и тя е да информирам гражданите за правата им и да ги насърчавам да си ги отстояват и да ги защитават последователно. През 2021 г. се увеличи броят на жалбите към омбудсмана в сравнение с предходните години. Направили сме проверки по 14 700 жалби. Броят на препоръките също е много голям – по индивидуални и общи казуси – 2855 са препоръките, които съм изпратила до различни институции. Изпратила съм 9500 становища.

Преди това, като цяло получавах най-много жалби срещу държавни органи като нарушители. Миналата година обаче се оказа, че близо 43% от жалбите, с които са ме сезирали хората, са срещу частноправни субекти това са ВиК дружества, електроснабдителни дружества, топлофикационни дружества, колекторските фирми, фирми за бързи кредити и така нататък. Това се дължи на факта, че хората наистина са затруднени да погасяват своите задължения именно към монополите, и затова наистина е много важно да бъдат решени въпроси като например въпросът, свързан със Закона за колекторите. Не се отказвайте от този закон, уважаеми дами и господа народни представители, нека влезе и на второ четене като преди това бъде, разбира се, подобрен, така че ясно да стане, че фирмите за бързи кредити са обхванати в защитата с колекторите, банките – цедираните банкови вземания са включени в този закон, изобщо има ясна защита по отношение на лицата, които са обект на внимание, така да кажем, от страна на колекторските фирми. След този закон за колекторите стои още един много важен –Закон за вечния длъжник, защото наистина има хора с изключително много задължения, които те обективно и трайно не могат да погасяват, и нещо трябва да се направи по този въпрос. Ще кажа също така, че в институцията на омбудсмана сред всички жалби, които аз получавам, най-много е делът на потребителските жалби, а сред тях делът на жалбите, свързани с лошото качество на водата. В момента текат обсъждания в цялата страна за повишаване на цената на водата, и то драстично повишаване. Бих искала да кажа, че при наличието на огромни загуби на вода в цялата страна – някъде те достигат 85% общи загуби, не е редно да бъде увеличавана цената, без да има връзка с подобряване на качеството. Крайно време е също така да бъде дефинирано понятието енергийна бедност в Закона за енергийната ефективност, защото наистина броят на хората, които трябва да бъдат подпомогнати, е много по-голям, отколкото реално кръгът в момента, който ги обхваща. На следващо място, през изминалата година ще кажа, че най много бяха подписките от пенсионери заради ниските пенсии. Бяха положени усилия, за да бъдат увеличени и наистина това е от съществено, от жизненоважно значение за пенсионерите – над 20 хил. души ме сезираха с подписки по този въпрос. И все пак бих искала да Ви напомня, че има една категория пенсионери, които колкото и да се увеличават все пак си остават с наистина много ниски пенсии – това са пенсионерите, които най-отдавна във времето са се пенсионирали, затова си струва да се обмисли, макар че да, давам си сметка, че става въпрос за много сериозен финансов ресурс, да се осъвременят тези пенсии на хората, които най-отдавна са се пенсионирали с един по-актуален до днешното време осигурителен доход, и се надявам, че и до това ще се стигне в един момент, за да бъде по-справедливо. Разбира се, наред с въпросите за възрастните хора, за мен от съществено значение са и правата на децата. Те също преминаха трудни две години, две години почти непрекъснато онлайн обучение. За съжаление, в този момент и Вие като родители, и аз като родител си даваме сметка, че говорим и за образователен за дигитална бедност, и за проблеми наистина на децата, включително, за съжаление, при някои от тях и психологически проблеми заради дългата изолация. През миналата година направих една кампания „Синьо лято“. В 12 града в цялата страна предложих безплатна психологическа подкрепа за деца, които са станали по-тревожни, по чувствителни, социално изолирани, изгубили са мотивация за учене именно в резултат на тези две години онлайн обучение. Важно е наистина да има психолози във всяко училище, важно е да се уплътняват – важно е да бъде обсъден и приет пакетът от законопроекти за детско правосъдие, така че нашето правосъдие да стане по-щадящо към децата. Не на последно място, много жалби получих от хората с увреждания. Ако някой беше много тежко засегнат и ударен от пандемията, това бяха хората с увреждания. Радвам се, че приехте предложение, което внесох преди великденските празници по отношение на хората с увреждания, за които ТЕЛК-овите решения изтекоха на 1 април това са близо 11 000 души, но всеки човек е важен, тези хора останаха за известен период от време без всякакви доходи и подкрепа. Беше наистина важно да бъдат подкрепени. с това се обръщам с един апел – да подкрепите още едно мое законодателно предложение. Законодателно предложение, образно казано, но внесено до председателя на парламента и Регионалната комисия – въпросът за сгрешените винетки. Още през месец февруари направих такова законодателно предложение, очаквам наистина то да бъде разгледано, защото, знаете ли, в ситуация на явна фактическа грешка при изписването на номера на автомобила, не е справедливо хората да плащат глоби и компенсаторни такси. Трябва да бъде поправено това, така че да има правно основание да отпаднат. И накрая още един въпрос, ще спомена въпроса за домашното насилие системен проблем, много тежък. За близо две години над 50 жени бяха убити брутално. И като казвам жени, ще кажа, че всъщност жертва на домашното насилие може да стане всеки, няма значение колко сте образован, колко сте богат, колко сте интелигентен. Всеки, който е затворена в дома си с насилник, може да стане жертва на домашно насилие – хора с увреждания, възрастни, родители, деца. Децата носят белега от домашното насилие до края на живота си. И затова си мисля, че очаквам, надявам се да бъде внесен законопроектът за промени именно в Закона за домашното насилие. Подкрепете го, защото всъщност жертвите на домашно насилие рядко се осмеляват да говорят, понякога ги разубеждават след първия път, но нека да ги чуем от първия път и да ги подкрепим. Уважаеми дами и господа народни представители, двете години на ковид пандемия поставиха на много тежко изпитание правата на хората не само в България – в целия свят. Тук отново сме изправени пред един стар дебат – свобода и права, от една страна, или сигурност. Не бива да влизаме дълбоко в този дебат. Аз като омбудсман стоя, разбира се, винаги на страната на защитата на правата на хората, всяка жалба е важна, всеки проблем е значим, защото за много хора, които се обръщат към омбудсмана, точно тази жалба е целият им живот. Омбудсманът трябва да бъде връзката между институциите и хората. Да, аз не мога да взема решението, но мога да усиля гласа на хората, да обобщя техните аргументи, да ги представя на институциите, дори и да предложа възможни решения и да бъда настойчива в отстояването на правата на българските граждани. За мен като омбудсман сътрудничеството с вас като народни представители е от същностно значение, затова се надявам, че докладите, които внесох на Вашето внимание, и наистина в смислени дебати успяхме да обсъдим в комисиите, ще Ви бъдат полезни, така че Вие да може да ги ползвате като идеи, като помощ във Вашата работа в полза на хората. Благодаря Ви за възможността да Ви представя накратко моята работа. Благодаря Ви, професор Ковачева. Колеги, постъпили са и няколко доклада от ресорни комисии. Професор Чорбанов, имате думата да ни запознаете с Доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Само един Само един момент да кажа кои са следващите доклади, за да могат колегите да се подготвят: Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Комисия по труда, социалната и демографската политика, Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисия по икономическа политика и иновации, Комисия по здравеопазването. АНДРЕЙ ЧОРБАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Омбудсман! В зависимост от конюнктурата на Народното събрание ние ще приемем докладите за 2020 г. и 2021 г., така че аз ще прочета

Професор Ковачева представи Доклада за дейността на омбудсмана през 2020 г. Тя заяви, че и през 2020 г. институцията e работила изключително активно – 60 699 граждани са получили съдействие от омбудсмана. Приетите от омбудсмана, заместник-омбудсмана и ползвалите услугите на приемната са 19 743 души. Броят на гражданите, чиито искания по отношение на различни проблеми са обединени в подписки, е 23 864. Получените жалби и сигнали през 2020 г. са 13 244. Приключените проверки по жалби и сигнали са 13 794, от които по 13 259 жалби и сигнали е дадена препоръка, Омбудсманът отчете, че през 2020 г. са получени жалби от 10 000 пенсионери, свързани с ниския размер на пенсиите. Тя подчерта необходимостта от политическо решение за осъвременяване на получаваните пенсии на базата на средния осигурителен доход за предходната година, а не съобразно осигурителния доход в годината на пенсиониране. Професор Ковачева отбеляза, че още в началото на извънредното положение, обявено поради COVID-19, институцията е реорганизирала дейността си, за да отговори на необходимостта да бъде най-близо до гражданите. На сайта на омбудсмана са били оповестени мобилните телефони на експертите, а приемните са провеждани онлайн, по скайп, по телефон. Само за първите два месеца на пандемията жалбите до обществения защитник се увеличават с 30%. Отправени са над 2500 препоръки към различни институции и всяка втора от тях е била изпълнена. Традиционно и през 2020 г. най-голям е броят на жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги, следвани от жалбите, поради нарушени или засегнати социални права. Значителен дял заемат и оплакванията, свързани с правото на образование, на здравеопазване, на добра администрация. Анализът на жалбите показва, че през 2020 г. оплакванията на потребителите на ВиК услуги отново са на първо място, следвани от жалбите срещу топлоснабдителните дружества, мобилните оператори, банките и фирмите за бързи кредити, електроснабдителните дружества и така нататък. Според омбудсмана много остро се поставя и въпросът за качеството на предоставената услуга и нейната цена. Най-често гражданите се оплакват от държавните и общинските органи и техните администрации, а жалбите срещу частноправните субекти са около 32% от общия брой жалби на гражданите. Професор Ковачева обърна внимание на проблемите, свързани с онлайн обучението на децата, което е довело не само до образователен дефицит, но и до сериозни психологически проблеми заради социалната изолация. тази връзка тя посочи реализирани инициативи относно психическото здраве на децата и насилието в училищата и отправи конкретни препоръки за справяне с тези проблеми – засилване ролята на училищните психолози и класните ръководители. Професор Ковачева запозна народните представители с редица постижения на институцията през 2020 г. – с уважената конституционна жалба и обявените за противоконституционни разпоредби от Закона за движението по пътищата, постановяващи отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и спирането му от движение поради незаплатени глоби,

Омбудсманът изтъкна, че през 2020 г. и 2021 г. са отправени шест искания до Конституционния съд, като петте са уважени и по шестата жалба се очаква произнасяне. Според професор Ковачева при липсата на възможност за индивидуална конституционна жалба омбудсманът е този, който предава проблема на гражданите до Конституционния съд. Акцентира се и върху приоритетните теми, по които институцията ще продължи да работи. Те са свързани с подобряване на положението на пенсионерите, със защита правата на военноинвалидите, с подкрепа на неправителствените организации, които предоставят социални услуги на хора с увреждания, с актуализацията на данъчните облекчения за хората с увреждания, с регулиране на дейността на колекторските фирми, с превенцията и защитата от домашно насилие, детското правосъдие и др. Сериозно място в Доклада е отделено на дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм (НПМ). През 2020 г. са проведени общо 49 планови, извънпланови и извънредни проверки в различни обекти: затвори и общежития към тях, арести, районни и гранични полицейски управления, психиатрични болници и други. Годишният доклад на омбудсмана за 2020 г. включва и специална част, свързана с наблюдението на изпълнението на международните актове в областта на правата на човека и информация относно изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), както и за тези в процедура по засилено наблюдение от страна на Комитета на министрите на Съвета на Европа. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Андрей Чорбанов, Джейхан Ибрямов и Петър Кьосев. Те изразиха мнения по Доклада и зададоха въпроси. Народните представители се обединиха около идеята, че Докладът е изчерпателен, обръща внимание на много сериозни проблеми и дебатът по тях не трябва да е политически, защото касаят цялото общество. Въпросите бяха свързани с темата за домашното насилие – дали съществуват статистически данни за увеличение на ръста на домашно насилие спрямо жени през времето на пандемията, статистика за мъжете – жертви на домашно насилие, както и за необходимостта от законодателни промени. Професор Ковачева отговори изчерпателно на поставените въпроси. Тя поясни, че в рамките на двата месеца локдаун са убити 9 жени, а през 2020 г. и 2021 г. са убити 50 жени при условия на домашно насилие. Официална статистика няма, информацията е от медиите. По данни на горещата линия близо 400 мъже са потърсили помощ. Увеличението на домашното насилие по време на пандемичната обстановка не е феномен само за България. Съществува информация, че и в държавите – членки на Европейския съюз, случаите са повишили рязко с 30%. Омбудсманът посочи, че всеки човек може да стане жертва на насилие, без значение от неговия пол, икономически статус, образование и обществено положение и по тази причина промените в нормативната уредба засягат широка група от хора. Затова е необходимо внесе в Народното събрание подготвения през 2019 г. Законопроект за промени в Закона за домашното насилие, в който са залегнали и предложения на омбудсмана. Те са свързани не само с координацията между институциите, но и с предоставянето на ефективни възможности за защита на жертвите и превенция на насилието. Омбудсманът настоява в Наказателния кодекс да отпадне системността като условие за квалифициране на деянието, извършено в условията на домашно насилие, както и за инкриминиране на всички форми на домашно насилие – въвеждане на ясни дефиниции за икономическо и психическо насилие.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Омбудсман! Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г.,№ 139-02-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 16 април 2021 г.

Докладът бе представен от госпожа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България. В изпълнение на чл. 22, ал.1 и 4 от Закона за Омбудсмана Докладът за дейността е внесен в Народното събрание.

Най-голям дял от постъпилите жалби и сигнали до омбудсмана са от потребители на обществени услуги, тоест това са действията по защита правата на гражданите от монополните дружества, следват тези с нарушаване на социални права и свързаните с правото на образование и здравеопазване. Като ключови постижения на институцията за 2020 г. госпожа Ковачева посочи правото на несеквестируемост на средства, предоставени като компенсация в условията на извънредна епидемична ситуация. Припомнено бе и делото в Конституционния съд, което единодушно бе определено като нарушение на основни конституционни права, образувано по искане на омбудсмана, относно отнемането на свидетелството за правоуправление за неплатени глоби, сваляне на номера и принудително спиране на автомобилите на границата за неплатени глоби. С висок интензитет се характеризират жалбите за правата на хората с увреждания, като внедряването на Информационната система за контрол на медицинската експертиза е стъпката, която би довела до подобряване на организацията на работа на органите на медицинската експертиза и осигуряване на правата на гражданите с увреждания. В Годишния доклад за 2020 омбудсманът поставя като основен акцент кампанията за законодателни мерки за по-ефикасна защита от домашно насилие. Омбудсманът е работил активно с неправителствени организации. Организирани са многобройни срещи в цялата страна, провеждани са и подкрепяни редица важни кампании. В хода на дискусията се изказаха народните представители Станислав Балабанов, Юлия Иванова и Бранимир Балачев, които подкрепиха представения доклад и изразиха мнения, че институцията се ползва с доверието на българските граждани. Категорично бе заявено, че съвместната работа на Комисията и институцията на омбудсмана е много важна и полезна за решаването на проблемите на гражданите. Въз основа на представения доклад и след последвалото гласуване Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество с 9 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г.,

Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое заседание, проведено на 16 февруари 2022 г., разгледа и обсъди Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България за 2020 г., № 139-02-1. На заседанието присъстваха: професор доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, Иван Андонов, Иван Дечев и Христина Рангелова – главни експерти в администрацията на омбудсмана. Годишният доклад за 2020 г. беше представен от професор Диана Ковачева, която обърна особено внимание на запазващата се тенденция жалбите и сигналите, засягащи социални права, да са сред най-многобройните, отправени към институцията на омбудсмана. В периодите на отпадане на забраните приемната на омбудсмана е посетена от 1326 граждани и представители на организации, а 6325 души са се обадили за информация и/или консултация на постоянно действащия телефон в приемната. Получилите съдействие граждани са 19 743. Най-голям е делът на оплакванията, свързани с трудови права и заетост – 521, засегнати права в сферата на социалното осигуряване и обезщетения – 379, следвани от социална помощ и социални услуги – 226, пенсионни права на гражданите – 220. През годината в защита на социалните права на гражданите омбудсманът отправя 517 препоръки, като 512 от тях са взети предвид, а 5 са частично изпълнени. Отправени са препоръки в посока на: спешни мерки за подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа в периода на извънредното положение; отпадане на условието работодателите да са внесли осигурителни вноски на работниците като условие за получаване на безлихвен кредит; по-широка предварителна информация за планираните от Министерството на икономиката мерки за подкрепа от държавата на нуждаещите се търговци, самонаети и самоосигуряващи се; нормативно регламентиране на възможността за заплащането от държавата

създаване на правен механизъм за определяне на минимален размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст; периодично преизчисление на всички пенсии на база среден осигурителен доход за 2016 г.; отпадане на тавана на максималния размер на пенсиите или сбора от тях. Жалбите и сигналите, постъпили през 2020 г., поставят на дневен ред редица проблеми и системни пропуски, свързани с политиките за пълноценна грижа за детето, както и адекватна превенция на риска, като са отправени над 100 препоръки, главно към органите за закрила на детето. Отправените препоръки са в посока на: финансова и социална подкрепа на родители, които сами отглеждат децата си и са останали без доходи; срещу затварянето на дневните центрове за деца с увреждания и на центровете за специална образователна подкрепа. Омбудсманът констатира, че не са предприети в пълнота действия за подготовка на децата за извеждането им от институции. Препоръките са срещу закриването на специализирани институции за деца и извеждането им в друга услуга в период на извънредни мерки, повишаване на качеството на грижа в услугите от резидентен тип и в кризисните центрове за деца, жертва на насилие. 2020 г. открои предизвикателства и в спазването на правата на хората с увреждания в България, което рефлектира в по-големия брой жалби, подадени от тях – общо 458. В жалбите, в които са констатирани нарушения, са отправени 138 препоръки и са изразени 66 становища. Проблемните сфери на нарушения са в месечната финансова подкрепа, месечните помощи за отглеждане на деца с увреждания, личната помощ, асистентската помощ, помощните средства и медицинските изделия, достъпната среда. Констатираните нарушения и изразените препоръки са дали основание за законодателните инициативи на омбудсмана през 2020 г. в областта на социалната политика, а именно: 1. запазване на несеквестируемостта на средства – банки и частни съдебни изпълнители, предоставени като компенсация в условия на извънредна епидемична ситуация – на граждани, чиято трудова дейност е засегната от кризата по програмата „Запази 2. изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на 1000 лв. на медицински специалисти във връзка с давани от тях дежурства на първа линия; 3. внедряване на Информационна система за контрол на медицинската експертиза, за подобряване на организацията на работа на органите на медицинската експертиза и осигуряване и осигуряване на правата на гражданите с увреждания; 4. месечни помощи за отглеждане на деца с увреждания по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, настанени при близки и доброволни приемни семейства; 5. признаване на експертните решения на ТЕЛК на навършилите пенсионна възраст за облекченията при заплащане на такси за издаване на лични документи; 6. отпадане на таксите за социалните услуги в общността, предоставяни дистанционно по време на извънредното положение. При проведената дискусия на въпросите на народните представители отговори омбудсманът госпожа Ковачева. След гласуване с резултати: „за“ – 18 гласа, без гласове „против“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да вземе следното решение…“ Благодаря Ви. Колеги, кой ще представи Доклада на Комисията по икономическа политика и иновации? Заповядайте, господин Димитров.

На свое редовно заседание, проведено на 6 март 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа и обсъди Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г. Докладът бе представен от професор доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България. Госпожа Ковачева акцентира на следното: Голяма част от въпросите, с които е ангажиран омбудсманът, са свързани с дейността на Комисията по икономическа политика и иновации. През 2020 г. е налице увеличаване на броя на гражданите, които са потърсили съдействието на омбудсмана по различни въпроси, свързани с нарушаване на техни права. Наблюдава се тенденция гражданите да се обръщат към омбудсмана с подписки и колективни жалби. С подписка към омбудсмана са се обърнали над 20 хиляди пенсионери във връзка с актуализирането на пенсиите. Увеличава се и броят на препоръките, които омбудсманът е изпратил до институциите. Дадени са препоръки както по индивидуални казуси, така и общи препоръки. Институцията проследява изпълнението на дадените препоръки. Голяма част от оплакванията до омбудсмана са за нарушени потребителски права, свързани с ВиК услуги, услуги по енергоснабдяване и топлоснабдяване. Гражданите сезират омбудсмана за нарушения на правата им на здравеопазване и на добро административно обслужване. Във връзка с жалби за нарушени трудови и социални права по време на пандемията омбудсманът е изпратил множество препоръки, включително препоръката за несеквестируемост на помощта „Запази ме“. Увеличава се броят на жалбите срещу частноправни субекти, като: доставчици на обществени услуги, банки, съдебни изпълнители, фирми за бързи кредити и колекторски фирми. Следните въпроси, по които омбудсманът приоритетно ще работи, изискват законодателни промени: - енергийната бедност, енергийните помощи и качеството на електроснабдителните услуги; качеството на ВиК услугите; - топлоснабдяването във връзка с непрозрачното формиране на таксата за сградна инсталация и на формирането на изравнителните сметки, невъзможността за индивидуален отказ от топлофикационни услуги, електронните уреди за измерване; газоснабдяването; - вечният длъжник; - правото на собственост и икономическата свобода. Предлага се да бъде проведена информационна кампания за битовите потребители във връзка с пълната либерализация на енергийния пазар през 2025 г.; да се приеме изцяло нов закон за ВиК услугите, в който да се уреди процедура, по която хората, до които не достига качествена питейна вода, да могат да заплащат по-ниска цена; да бъдат компенсирани и битовите потребители на природен газ, получаващи топлинна енергия чрез котлета. Други оплаквания, по които гражданите са сезирали омбудсмана, са във връзка с дейността на доставчиците на електронни съобщителни услуги и банките. Получени са изключително много оплаквания срещу колекторски фирми и фирми за бързи кредити. Позицията на омбудсмана е, че длъжникът трябва да бъде уведомяван от първоначалния кредитор при прехвърляне на дълга към колекторска фирма. При фирмите за бързи кредити проблем са неравноправните клаузи, които се включват в индивидуалните договори, и отпускането на кредити без извършване на кредитна оценка, както и значителното увеличаване на дължимата сума за срока на договора. По отношение на пенсионерите стои проблемът за тази част от тях, които са се пенсионирали по-назад във времето и чиито пенсии се актуализират със средно осигурителния месечен доход към момента, когато са се пенсионирали. Тези пенсионери остават с ниски пенсии и не усещат увеличенията, което ги поставя в положение на неравнопоставеност. Според омбудсмана е редно техните пенсии също да бъдат актуализирани със средномесечния осигурителен доход за предходната година. В заключение госпожа Ковачева посочи, че темите, с които се занимава омбудсманът, са много, но тя и екипът ѝ полагат огромни усилия да направят проверка по постъпилите жалби, да отговорят на всяка жалба и да вземат отношение по всеки наболял обществен проблем. Въпроси към омбудсмана по Доклада зададоха народните представители Деница Симеонова, Румен Христов, Адлен Шевкед и Мартин Димитров. Господин Мартин Димитров попита за взаимодействието между омбудсмана и Комисията за защита на потребителите във връзка с жалбите за нарушения на права на потребителите. Госпожа Диана Ковачева отговори, че има добър контакт между двете институции, но омбудсманът извършва собствени проверки и се обръща директно към институциите, срещу които са подадени жалби. Омбудсманът отбеляза, че всички дадени препоръки се публикуват на интернет страницата на институцията. На въпроса на господин Мартин Димитров дали Проектът на Закон за събиране на вземания по потребителски договори е консултиран с омбудсман госпожа Диана Ковачева отговори, че не е участвала в работната група, но е изпратила становище по публикувания за обществено обсъждане законопроект. Поставила е въпроса за уведомяването на длъжниците, когато дългът им се прехвърля към колекторска фирма. Също така е предложила да се даде възможност кредитополучателите да избират дългът им да бъде събиран от колекторска фирма или от съдебен изпълнител. Госпожа Диана Ковачева отбеляза, че и темата за съдебните изпълнители е една голяма тема, по която е изслушвала множество граждани. През 2020 г. е извършена проверка и от представители на Комисията за петициите и жалбите на гражданите в Европейския парламент. До момента не е решен въпросът за защитата на поръчителите, които отговарят с цялото си имущество, но не са уведомявани своевременно. Госпожа Ковачева отбеляза, че е много важно регистърът на колекторските фирми да функционира и хората да бъдат информирани за размера на дълга си. да следи да не се допускат неравноправни условия в общите условия на договорите, сключвани от фирми за бързи кредити. Господин Мартин Димитров отправи предложение към омбудсмана да информира Комисията по икономическа политика и иновации, когато установява неравноправни клаузи в договори с потребители, както и да изпраща въпроси от компетентността на Комисията директно до народните представители, членове на Комисията, с цел по-бързо предприемане на съответни мерки и по-добро сътрудничество между омбудсмана и Народното събрание. Господин Александър Иванов поздрави госпожа Ковачева за дейността, която е извършена от институцията, и за представения доклад, който определи като изчерпателен.

Благодаря Ви, господин Димитров. Следващият доклад е от Комисията по околната среда и водите. Господин Манол Генов или някой от заместниците на Комисията? Не виждам. Няма ли представител на Комисията по околната среда и водите?

„Право на собственост“, госпожа Христина Рангелова – главен експерт от администрацията на омбудсмана, и господин Тома Белев – заместник-министър на околната среда и водите. Докладът беше представен от професор Ковачева. Тя отбеляза, че през 2020 г. броят на жалбите и сигналите в областта на околната среда се е увеличил с 25%. От общо 535 жалби, свързани с правото на чиста околна среда, 285 са за нарушения от страна на държавните органи и техните администрации, а 239 – от местните органи на самоуправление. В 433 случая е констатирано нарушение и омбудсманът е отправил препоръки. Основна част от жалбите са свързани с качеството на въздуха. Омбудсманът информира народните представители, че в периода 2019 – 2020 г. са са проведени шест изслушвания на граждани заедно със Столична община по тази тема. В Доклада са дадени препоръки за прилагане на мерки за изпълнение целите от Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в периода 2018 – 2024 г. Подчертано беше, че са налице и много жалби, свързани със защитата на жизнената среда от неприятни миризми. В тази връзка са направени предложения за създаване на нормативни актове и стандарти за отчитане замърсяването на въздуха от лошо миришещи вещества. Също така следва да се предложат мерки на държавен здравен контрол за извършване на оценка и мониторинг на човешкото здраве от въздействия на инсталации за производство на биогаз, разположени в населените места или в близост до тях. Друга част от жалбите са свързани с нарушения на правото на участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси свързани с околната среда; презастрояването; пренебрегването на оценките за въздействие върху околната среда и незаконната сеч. Отношение по внесения доклад взеха народните представители Татяна Султанова, Младен Шишков, Десислава Танева, Фатме Рамадан, Емил Георгиев и Манол Генов. Поставени бяха въпроси, свързани с броя на изпратените жалби към компетентните органи, които са намерили решение; налице ли са жалби, свързани с отпадъците, и какви действия са предприети. Обсъдени бяха и темите, свързани с ВиК и топлофикационните услуги. Професор Ковачева поясни, че около 50% от дадените препоръки взети предвид от компетентните органи и жалбоподателите са удовлетворени. По отношение на отпадъците подчерта, че са получавани колективни жалби, свързани с незаконни сметища в близост до населените места, както и за изчислението на такса отпадъци. Във връзка с правата на потребителите Омбудсманът обърна внимание, че най-много жалби има във ВиК услугите, свързани с качеството на водата и с общите загуби на водата. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите единодушно, с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г.,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Омбудсман! Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление представя: „ДОКЛАД относно

На редовно заседание, проведено на 15 февруари 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди

През 2020 г. 60 669 граждани и представители на граждански организации са получили съдействие от омбудсмана за решаване на техните проблеми. По жалбите и сигналите на граждани и организации омбудсманът е направил 2534 препоръки, изразени са 8668 становища. Всички искания на омбудсмана до Конституционния съд са уважени, като се чака решение по въпроса за отпадане на ограничението за получаване на пенсия в През 2020 г. са въведени в практиката три нови форми на взаимодействие с гражданите – организирани са виртуални приемни в условията на епидемична криза, пряк достъп на гражданите до мобилните телефони на всички експерти, проведени са виртуални публични дискусии по горещи теми за справяне с кризата от COVID-19. Според приключените жалби и сигнали най-голям брой на нарушения са констатирани от държавните органи и техните администрации, следвани от общинските органи и техните администрации, лица на които е възложено предоставянето на публични услуги и частноправни субекти. Най-голям дял заемат жалбите и сигналите, свързани с услугите, предоставяни от ВиК дружествата, топлофикациите, поддържането на пътища и тяхното лошо състояние, предоставяне на административни услуги, банките, колекторските фирми, фирмите за бързи кредити и други. Немалка част от жалбите са свързани с липсата на достъпна среда за хората с увреждания. По отношение на ВиК услугите оплакванията са за липса на връзката между качеството и цената на услугите, отчитане на общото потребление, огромните загуби по мрежата. По отношение на топлофикационните услуги недоволството е от изравнителните сметки, плащането на база на прогнозни цени и прогнозно потребление. Проблемите на гражданите са свързани и с разминаванията на данните в кадастъра с данните от устройствените планове, чистотата на въздуха, презастрояването в големите градове, опазването и поддържането на зелените площи, незаконното строителство, провеждането на обществените обсъждания по устройствените планове и други. Проблеми съществуват и по отношение на заличаването на адресната регистрация на лица, които неправомерно са регистрирани на съответния адрес, липсата на адресна регистрация на лица и невъзможността за снабдяване с документи за самоличност и ползване на произтичащите Омбудсманът оценява положително намереното решение по отношение на техническите паспорти на сградите, като след промяна в наредбата е отпаднало непосилното за значителна част от гражданите задължение за паспортизация на заварените жилищни сгради. Като проблеми, по които продължава работата за намиране на решение, омбудсманът обърна внимание на необходимостта от приемането на Закона за ВиК, промени в изискванията за екостикерите на на автомобилите, намиране на законодателно решение, свързано с премахването на незаконни сгради, които са единствени жилища на обитаващите ги и настаняването им в други жилища, съответстващо на решенията на Европейския съд по правата на човека. Решение трябва да се намери и по отношение на възможността да се връщат средствата за погрешно заплатени винетки назад във времето и да се уведомяват гражданите за допуснатите грешки при заплащането. Омбудсманът изрази надежда, че ще се намери и по-добро решение при изчисляването и определянето на размера на пенсиите за подобряване на положението на пенсионерите. Омбудсманът има готовност да предложи приемливо решение на проблемите, произтичащи от необходимостта за промени в Закона за устройство на територията в частта, свързана с прилагането обърна внимание, че се работи за нов модел по отношение на пенсиите и за подобряване на положението на пенсионерите, тъй като проблемите, изложени в Доклада за 2020 г., са актуални и сега. Той отбеляза, че се работи и по въпроса за намиране на решение на злоупотребите с адресната регистрация, като се даде възможност на новия собственик на имота да поиска заличаване на всички предишни регистрации на лицата, които вече не живеят на този адрес. Господин Ананиев постави и въпроса за възможността на омбудсмана да организира информационни центрове за безплатна консултация на гражданите за техните права. Той обърна внимание и на необходимостта да се обърне сериозно внимание на един изключително наболял проблем, свързан с тормоза и насилието, осъществяван между учениците, като се организират дискусии и се намерят решения по тези въпроси. Господин Ананиев постави и въпроса за координацията и взаимодействието от страна на омбудсмана с общинските омбудсмани. Госпожа Ковачева отговори, че институцията е започнала дискусии със заинтересованите страни по въпросите за насилието над децата. Тя подчерта, че е възможно под една или друга форма да се организират, както и че са били организирани в различни партньорства и формати, мероприятия за предоставяне на консултации на гражданите за запознаване с правата им. По отношение на общинските омбудсмани бе изтъкнато доброто взаимодействие, но проблем е малкият брой на общинските омбудсмани, като проблемът донякъде е свързан и с изискването на закона за избор на общински омбудсман с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, както и с финансирането. Господин Ешереф изказа становище, че ако дейността на общинските омбудсмани се финансира от държавата, такива ще бъдат избрани в много общини, което от своя страна ще разтовари в известна степен и огромната ангажираност на омбудсмана. Господин Генов постави въпроса за необходимостта от взаимодействие между Комисията и омбудсмана и предоставяне на експертни предложения за подобряване на законодателството, което е в сферата на компетентност на Комисията. От страна на омбудсмана бе изразена готовност за съвместна работа и предоставяне на предложения за промени в съответните закони. Господин Лозев взе отношение по въпроса за качеството на услугите, предоставяни от ВиК дружествата, като обърна внимание, че липсват пречиствателни съоръжения. По отношение на оплакванията, които съществуват с отчитането на общите водомери, той обърна внимание, че досега не е намерено друго решение. Обърна внимание и на необходимостта от законодателни промени, свързани с проблемите за връщане на средствата при допуснати грешки при плащане и за уведомяването на гражданите. Господин Господин Енчев взе отношение към проблемите с качеството на ВиК услугите, като постави въпроса за необходимостта от намиране на решение за използването на пречистените отпадни води за напояване. Господин Георгиев взе отношение по отношение на техническите паспорти на сградите, като обърна внимание, че те са необходими за установяване на състоянието на сградите, са необходими за установяване на състоянието на сградите, така, както техническите прегледи за автомобилите и периодичните прегледи за гражданите, поради което не споделя направените промени в нормативната уредба. Госпожа Аврамова сподели, че по отношение на техническите паспорти на сградите трябва да се потърси балансирано решение, подобно на това, което бе направено във връзка с изработването на общите устройствени планове – да се подпомогнат общините със средства от държавата, за да не са финансова тежест за гражданите. обоснова позицията си с необходимостта от защитата на гражданите от финансовите задължения, които им се възлагат, като не оспори необходимостта от техническите паспорти. Госпожа Кирова обърна внимание, че е необходим по-добър контрол при извършването на преустройствата в сградите, като се вземе предвид, че старите сгради са строени при други стандарти и нормативна уредба, както и да се намери начин за подпомагане на гражданите. Господин Ташев постави въпроси, свързани с услугите, предоставяни от топлофикациите, и обърна внимание на проблемите, свързани с уредите за измерване на замърсяването на въздуха и управлението на етажната собственост. Преобладаващата част от изказалите се народни представители оцениха положително ролята на омбудсмана за разрешаване на проблемите на гражданите във взаимоотношенията им с органите на местната власт и организациите, предоставящи публични услуги, както и констатациите и препоръките за подобряване на тяхната дейност. Членовете на комисията считат, че по-активното участие на омбудсмана и представители на неговата администрация в дискусиите по отделни законопроекти, както и с предложения за промени в законодателството, произтичащи от констатираните проблеми в практиката, ще допринесат не само за подобряване на взаимодействието между институциите, но ще бъдат полезни и за усъвършенстване на нормативната уредба, насочена към гарантиране на правата на гражданите.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

Благодаря Ви, господин Лозев. Следващият доклад е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Господин Ченчев, заповядайте да прочетете доклада. Благодаря, уважаеми господин Председател.

Гости на заседанието бяха професор доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, госпожа Ева Жечева – директор дирекция „Права на детето“ при администрацията на омбудсмана, и госпожа Христина Рангелова – главен експерт – Пресцентър на омбудсмана. От името на вносителя Докладът, в частта, която влиза в компетенциите на Комисията – правата на детето, бе представен от госпожа Ковачева. В своето изложение тя отбеляза, че дейността на институцията за 2020 г. по отношение на правата на децата е определена като година на активна комуникация и действия за утвърждаване и закрила на правата на децата, като темата „Правосъдие за деца“ е поставена като приоритет в работата на омбудсмана. Данните в Доклада посочват, че жалбите и сигналите, постъпили през 2020 г., поставят проблеми и системни пропуски, свързани с политиките за пълноценна грижа за детето, както и за адекватна превенция на риска. Паралелно с това омбудсманът подчертава, че годината премина под знака на пандемията от COVID-19, социалната изолация и икономическите кризи в семействата, което поставя на дневен ред справянето със следните проблеми: здравето на децата, психични страдания и тревоги, домашно насилие, Омбудсманът информира, че е отправил над 100 препоръки – някои по конкретни въпроси, други засягат правата на големи групи деца. Препоръките основно са към органите за закрила на детето. През 2020 г. остава устойчиво висок броят на жалбите, свързани с ограничен достъп до образование на деца със специални образователни потребности. Тази уязвима група от деца е силно засегната през 2020 г. от здравната криза И през 2020 г. оплакванията от родителите, че са лишени от възможността пълноценно да общуват с децата си, представляват голяма част от жалбите до омбудсмана. Не се наблюдава съществен напредък по отношение ефективността на действията на органите за закрила да защитят правата и интересите на децата, въвлечени в родителски конфликти. Омбудсманът препоръчва в работата с родителите участие да взимат специалисти като психолози, медиатори, които да информират родителите за влиянието на техните конфликтни взаимоотношения върху развитието на детето им. В края на своето изложение омбудсманът подчерта необходимостта от въвеждане във вътрешното ни законодателство стандартите, залегнали в Директива 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвинени в рамките на наказателното производство, както и пълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС, с което ще се осигури равен достъп на всички деца, жертви на престъпления, до мерки за защита и специализирани услуги за подкрепа. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Деян Петков,

Народният представител Иван Ченчев насочи вниманието на омбудсмана към драстичното увеличение на жалбите – близо 20 пъти в сравнение с 2019 г., за нарушения, свързани със защитата на правата на детето в системата на правосъдието. Омбудсманът отговори на въпросите и поясни, че, от една страна, активната дейност на институцията оказва влияние върху увеличения брой на гражданите, които се обръщат към нея, но буди тревога и фактът, че закъснява приемането на новото законодателство за децата в конфликт със закона, с което ще бъдат приети специални правила за работа с тези деца, включително изискването за координация с местните комисии за борба с противообществените прояви. Членовете на Комисията изявиха готовност да работят съвместно за по-добрата защита на правата на децата за осигуряване на справедлив достъп до правосъдие за всяко дете в България и приемане на новото законодателство. Въз основа на проведеното гласуване – с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме Доклад

На заседанието присъстваха Омбудсманът на Република България, професор доктор Диана Ковачева, заместник-министърът на здравеопазването доктор Петър Грибнев, управителят на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Петко Салчев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Докладът беше представен от професор Ковачева, която информира народните представители, че защитата на правата на гражданите в здравеопазването е сред приоритетите в работата на институцията през 2020 г., преминала под знака на COVID-19. В условията на обявеното извънредно положение, а впоследствие извънредна епидемична обстановка, са въведени редица противоепидемични мерки, с които много граждани изразяват несъгласие, като смятат, че те нарушават техни права и свободи. Редица въпроси, на които се търси решение в последните години, отново са поставени на вниманието на омбудсмана както от граждани, така и от пациентски, професионални, съсловни организации и медицински персонал. Докладът на омбудсмана традиционно разглежда и систематизира проблемите, отчитайки постъпилите жалби и сигнали, като в същото време институцията внимателно следи за обществените реакции и се самосезира в случаите на нарушени или застрашени граждански права и свободи. Професор Ковачева поясни, че през 2020 г. в администрацията на омбудсмана са постъпили 870 жалби и сигнали, свързани с нарушени права в здравеопазването, което представлява с 30% повече спрямо жалбите през 2019 г. и с 43% повече от постъпилите през 2018 г. Делът на жалбите и сигналите, свързани с права в здравеопазването към общия брой постъпили жалби, бележи трайно нарастване през последните три години: 2018 г. – 4,71 %, 2019 г. – 5,16 %, и 2020 г. – 6,57 %. В рамките на годината са отправени 312 препоръки по повод 557 жалби и сигнали, свързани със защита правата на гражданите по време на пандемията от COVID-19 и въведените в тази връзка противоепидемични мерки; проблеми при издаване на болничен лист за карантина; временно прекратяване на медицински дейности и нарушен достъп до медицински услуги; нарушен достъп до лекарствени продукти; заплащане на тестовете за COVID-19; нарушаване на противоепидемичните мерки и с несъгласие с въведени ограничения за влизащите в страната български граждани. Професор Ковачева посочи, че пандемията от COVID-19 постави на изпитание здравеопазването на страната изведе на преден план редица проблеми и рискове, което освен увеличаване на средствата за здравеопазване налага и необходимостта от реформиране на системата. Омбудсманът смята, че предприемането на мерки за промоция на здравето и профилактика на болестите е важно условие за предотвратяване възникването на тежки заболявания и увреждания, което налага необходимостта от разширяване на скрининговите изследвания за ранно откриване на социално значими заболявания. От друга страна, ограничаването на достъпа на гражданите до специалисти, както и до медико-диагностични изследвания чрез въведените от Националната здравноосигурителна каса лимити в извънболничната и болничната помощ, създава предпоставки за нарушени права на здравноосигурените лица и следва да отпадне. За поредна година не е намерено решение на проблема с незаплащането или заплащането в недостатъчна степен с публични средства на медицински изделия и скъпоструващи консумативи, което поставя пациентите в риск и застрашава както правото им на достъп до здравеопазване, така и възстановяването на тяхната трудоспособност и възможностите за живот в добро здраве. Според омбудсмана е уместно да бъдат обсъдени и регламентирани възможности за осъществяването на здравни грижи в дома на пациента от медицинските специалисти от амбулатории за здравни грижи. Следва да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите, произтичащи от липсата на достъп на гражданите до продължително лечение, палиативни грижи и здравни грижи, а също така и до рехабилитация с достатъчен обем и продължителност. Професор Ковачева подчерта, че са необходими спешни промени в областта на медицинската експертиза, с които да се гарантира справедливо оценяване, включително на хората с множествени увреждания, както и мерки за преодоляване на забавянето на експертизата от териториални експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия. Тя отправи препоръки за премахване на изискването за осигурителен доход за граждани с вродени заболявания и такива, възникнали преди започване на работа, като условие за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване и за регламентиране определянето на пожизнен срок на трайно намалената работоспособност, вид и степен на увреждане, когато водещото увреждане е дефинитивно. През 2020 г. се запазва тенденцията на увеличаване на жалбите и сигналите по отношение на качеството на медицинските услуги, като преобладаващата част са свързани с оказана болнична помощ, случаи на увреждания и смърт на пациента. Гражданите споделят отрицателните си впечатления от организацията на работа и отношението към пациентите, съобщават за неосигурен достъп на близките си до здравна информация и отбелязват, че са станали свидетели на неетично отношение от страна на медицинския персонал към пациенти. Омбудсманът смята, че е необходима промяна в системата на финансиране на болниците, като същевременно да бъде засилен контролът върху качеството на тяхната дейност при отчитане удовлетвореността на пациентите. Необходимо е изготвянето на дългосрочна стратегия за обучение и осигуряване на кадри, както и гарантиране на достойно заплащане, което е едно от задължителните условия за качеството на медицинските услуги и защитата на правата на пациентите. Наложително е и ускореното въвеждане на електронното здравеопазване, което се очаква да доведе и до по-ефективен контрол на разходите в системата. По отношение на извънболничната медицинска помощ през 2020 г. гражданите най-често са се оплаквали от обема и качеството на оказаната им от общопрактикуващите лекари или лекари от заместващите ги дежурни кабинети медицинска помощ. жалбите се посочва, че лекарите не се отзовават на повикването на пациента или оказват медицинската помощ по телефона без преглед. В Доклада си омбудсманът изразява безпокойство и от трайната тенденция през последните години за намаляване на броя на общопрактикуващите лекари в страната, както и неравномерното им разпределение по райони. Традиционно голям остава делът на жалбите поради откази за издаване на направления за консултация и съвместно лечение от специалист, както и за назначаване на медико-диагностични изследвания. Оплакванията от специалистите са основно по повод отказ за издаване на направления за скъпоструващи изследвания. През годината нараства броят на жалбите и сигналите, постъпили във връзка с дейността на COVID зоните, обема и качеството на оказаната в тях медицинска помощ. много от жалбите се посочва, че те не работят в събота и неделя, че няма открити такива в цялата страна, че работят в ограничен период от времето през деня, а когато се посети COVID центърът, пациентът се преглежда еднократно, след което се насочва за проследяване от общопрактикуващия лекар. На практика отново се стига до личните лекари, които не са разтоварени от системата на COVID центровете. Професор Ковачева посочи, че оценката за работа на този вид центрове не е изцяло добра. Във връзка с получените в институцията жалби и сигнали регулярно са отправяни препоръки към компетентните контролни органи – Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, НЗОК, регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси, които са извършили проверки и при констатиране на пропуски и нарушения са наложили на лекарите и/или на лечебните заведения предвидените в нормативната уредба санкции. В хода на дискусията председателят на Комисията по здравеопазването доцент доктор Антон Тонев подчерта изключително важната роля на институцията на омбудсмана за българското общество, както и необходимостта от добър диалог между законодателната власт и Омбудсмана на Република България за намирането на трайни решения в полза на всички граждани на страната. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 11 „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на

гласа „за” Комисията по образованието и науката

На заседанието присъстваха: професор доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, Атанаска Мутафчиева – главен експерт, отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ от администрацията на омбудсмана и Христина Рангелова – главен експерт, в Пресцентър на омбудсмана. Докладът бе представен от професор доктор Диана Ковачева. Над 60 хиляди граждани са се обърнали през 2020 г. към институцията на омбудсмана. От тях над 13 хиляди са подали писмени жалби с искания за проверки. Във връзка с тези жалби са направени над 2800 препоръки. Областите, в които има най-засегнати права, са социалните и трудовите права, неправомерни действия на частноправни субекти, право на здравеопазване и образование и права на хора с увреждания. През изминалата 2020 г. в областта на образованието са постъпили общо 1061 жалби и сигнали, което е с 200 % повече от 2019 г. Основен приоритет в дейността на омбудсмана за 2020 г. е била защитата правото на децата и младите хора на равен достъп до качествено образование в условията на пандемията от коронавирус Професор Ковачева посочи, че в сферата на образованието кризата е наложила преминаването към обучение от разстояние в електронна среда (така нареченото дистанционно или онлайн обучение) на ученици и студенти и това е очертало нови проблеми, свързани с достъпа до образование и технологии, засилило е неравенствата и разликите в образователната среда в страната. Обърнато е специално внимание на проблемите от онлайн обучението, за образователните дефицити и най-вече на проблемите на децата със специални образователни потребности, за насилието в училище и темата за деца в риск. Във връзка с многобройни жалби, повечето от тях свързани с проблемите, породени от пандемията от коронавирус COVID-19, омбудсманът е отправил редица препоръки към компетентните органи и към ръководствата на висши училища, които са взети предвид. Професор Ковачева посочи някои проблеми, свързани с достъпа до висше образование. Беше изтъкнато, че всяка година се сменят критериите за кандидатстване. Много от получените жалби са свързани и с конкурси за заемане на академични длъжности, за което омбудсманът подготвя специална препоръка. В дискусията се включиха народните представители Андрей Чорбанов, Костадин Ангелов, Михаил Илиев, Петър Николов, Красимир Вълчев, Христо Симеонов, Деница Сачева и Ирена Анастасова. Народните представители се обединиха около мнението, че Докладът е изчерпателен, обърнато е сериозно внимание на съществуващите проблеми и са намерени решения на много от тях, за което поздравиха професор Ковачева за добре свършената работа. Беше поставен въпросът за намиране на подходяща форма или начин, при която явни административни проблеми, касаещи административни актове, закони или отделни документи да стигат до законодателите, за да могат да бъдат обсъдени и решавани в ресорните комисии. След приключване на обсъждането и проведено гласуване единодушно с 16

АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Колеги, това беше последният доклад по Доклада за 2020 г. Сега давам половин час почивка, след което ще продължим с разглеждането на становища по Доклада за 2021 г. Благодаря